Има кворум, откривам заседанието. за поставяне на гласуване на предложение за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание на първото заседание след деня на постъпването му и включването му в седмичната Програма за работата на Народното събрание и на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника предлагам в Програмата да бъдат включени следните допълнителни точки: Проект на Решение за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание. Вносител – Корнелия Нинова и група народни представители на 14 октомври 2020 г., като предлагам да стане точка първа в Програмата за днешното заседание – 15 октомври 2020 г. И Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г. съобразно Решение на Народното събрание от 23 юли 2020 г. Вносител – Главният прокурор на Република България на 8 октомври 2020 г., като предлагам да стане точка втора в Програмата за днешното пленарно заседание – 15 октомври 2020 г. Моля, режим на гласуване.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

Както вчера обявихме, внасяме искане за оставката на госпожа Караянчева поне по пет причини. Първата, непознаване на Конституцията и неспазване на законите на Република България, какъвто е Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Още с първата си реч пред Народното събрание госпожа Караянчева даде доказателства за това с изказването си, че народните представители тук са представители само на регионите, от които са избрани. Както знаем, по силата на Конституцията всеки избран народен представител представлява целия български народ. Втората причина, поради която искаме оставката, е нарушаване на принципа на разделение на властите и контрол на законодателната над изпълнителната власт. От една година министър-председателят не е идвал в парламента на парламентарен контрол. Последното му участие беше през месец ноември 2019 г. Въпреки многократните ни искания за изслушване на министър-председателя госпожа Караянчева винаги намираше начин това да не се случи обикновено с оправданието, че министър-председателят е зает. А много често в същия ден, в който Народното събрание го е призовало, сме виждали в какво се изразява неговата заетост обиколки из страната с джипа и раздаване, абсолютно извън правилата, на бюджетната процедура на средства, събрани от всички данъкоплатци, с цел партийна, политическа или предизборна агитация. Парламентарният контрол, осъществяван от депутатите от парламентарната група на „БСП за България“, многократно е подценяван, въпросите са отхвърляни, отлагани и на тях не се отговаря не само от министър-председателя, но и от министрите от кабинета. На следващо място, грубо нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което, както казах, е закон по решение на Конституционния съд. От 2017 г. внесени законопроекти от парламентарната група на „БСП за България“ стоят неразгледани, негласувани в залата, при това законопроекти, които са от изключително значение, като например например Законът за възрастните хора или за многогодишните спестовни влогове, който засяга голям брой българи, или многократното ни искане за промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, които биха допринесли за по-голяма прозрачност и за по ефективна борба срещу корупцията. Няма да изреждам всички 22 законопроекта, които стоят някъде на трупчета в кабинета на госпожа Караянчева и не се разглеждат от За сметка на това редовно се внасят законопроекти 24 часа преди заседанието на парламента и спешно се гледат в залата или защото зад тях стои лобистки интерес и някой нетърпеливо иска бързо да мине поправката, или защото в рамките на 24 часа бързате да поправите грешки, които допускате в законодателния процес, въпреки нашите предупреждения, аргументи и настоявания да не го правите. Изключително вредна практика наложихте между първо и второ четене на законопроектите депутати да внасят поправки, които нямат нищо общо с духа на закона. И още по-вредно – в Преходни и заключителни разпоредби на законопроектите да променяте други закони, които нямат нищо общо, включително и вчерашният случай, който дадохме като пример в Закона за марките, да променяте Закона за извънредното положение, и то със задна дата. Неслучайно жалбите, подадени от нас до Конституционния съд за противоконституционност на тези действия, на тези текстове, често биват уважавани и текстовете биват обявявани за противоконституционни. Разбира се, не на последно място, смятаме, че с думи, с поведение, със самооценка госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Абсолютно недопустимо е изказването, когато не харесваш магистралите или не харесваш строителството на Бойко Борисов, цитирам: „Ходи пеша, бе.“ Това е обида към българския народ независимо от абсолютно неприемливото обяснение, че било направено на партийно събрание на ГЕРБ в Лом. И видяхте каква беше реакцията на българския народ. Това е обида към всички български граждани, с чиито средства се строят тези магистрали, и позволете да допуснем, от чиито средства се краде от тези магистрали. (Шум и реплики от е поведението на госпожа Караянчева в момента, в който получи грозна, цинична и неприемлива оценка от собствения си лидер

В тази връзка най-нормалното поведение тогава беше да подаде оставка, за да защити честта на парламента и достойнството на българските жени. Вместо това тя написа на стената си във Фейсбук: „Аз вярвам на Бойко Борисов.“ Тя може да му вярва за тази оценка. Това е неин избор, собствено самоунижение, но ние не искаме с присъствието си повече, на това място – председател на Народното събрание, да унижава институцията и да не мисли изобщо за достойнството на българските жени. Поради тези и други причини, които виждате в мотивите, които допускам, че колегите от ДПС ще изложат след мен, ние категорично настояваме госпожа Караянчева да освободи поста в името на две неща: авторитета на институцията Народно събрание, който, благодарение на Вас в последните години и на нея лично, е на най-ниско ниво; възстановяване на доверието в институцията, заздравяване на законодателния процес, превръщането му в сериозна, последователна и с резултати работа. И не на последно място, на което аз лично държа, като жена, в името на защитата на достойнството и на честта на българските жени настояваме за оставка. (Шум Продължаваме работа, колеги. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Карадайъ.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

поради системно неизпълнение на задълженията си като председател на Народното събрание, нарушаване на Конституцията, уронване на престижа на Народното събрание и за подкопаване на устоите на парламентаризма и демокрацията. Разбира се, за 10 години сме разбрали, че ГЕРБ са ненадминати в арогантността си и затова едва ли ще се коригират. Осланяйки се на мантрата „много сме, силни сме“, от ГЕРБ ще изчакат да мине гласуването и самозабравили се ще продължат по пътя, но ще пропуснат възможността да покажат, че могат да се коригират и точно ГЕРБ, които се страхуват толкова много от служебен кабинет, да направят неизбежно случването му. Всичко това ще доведе до нестабилност в държавата и всяко следващо правителство трябва да има, първо, спасителен план при условия, непознати за страната от 20 и повече години. Цвета Караянчева е ярко олицетворение на ГЕРБ и с последните си изяви го доказва. Агресивното говорене, арогантното поведение и острият тон ще останат като основни характеристики на ГЕРБ за последните години. Омразата и агресията, разделението и противопоставянето (реплики от ГЕРБ) са на власт и управляват през последните години. Когато нямаш капацитет, експертиза, визия, остават агресията, омразата и арогантността, уважаеми колеги от ГЕРБ. Естествено, и популизмът Ви е в това число. Това няма да помогне на госпожа Караянчева и на ГЕРБ да останат във властта, защото българските граждани не искат повече никой да ги наставлява и да ги навиква. При всички случаи ГЕРБ ще остане неразбран и недоволен. Самата госпожа или не разбира за какво става дума, или се е взела твърде на сериозно и се самозабравила напълно. На критиките на граждани отговаря, че е имала аргументи. Тя и днес продължава да си мисли, че искането за оставката ѝ е просто акт на опозицията и ще отмине. Нещо повече, Караянчева се опитва да дублира поведението на силно застъпените на политическата сцена премиер и президент в опит да изпъкне и да печели дивиденти. Това не ѝ се отдава и резултатът е гаф след гаф. Да забравиш или да пренебрегнеш, че си председател на на парламента в парламентарна република и да се изявяваш като квартален партиен функционер означава да извършиш политическо престъпление срещу републиката. Това историята няма да прости!

Следващото Народно събрание, уважаеми колеги народни представители, и следващият кабинет няма да са същите най-много заради такива като госпожа Караянчева. Би било добре, независимо от резултата, господин Рашидов, от гласуването по нашето искане, личността и поведението на Караянчева да бъдат урок, който да бъде научен от всички – и от нас, и от Вас, господин Рашидов, и от Вас, уважаеми колеги от ГЕРБ. Ние от ДПС вярваме в това. Вярваме в точната преценка на българските избиратели. Вярваме, че лица като госпожа Караянчева и караянчевщината нямат място в българския парламент (шум и реплики) и в българската политика. В името на парламентаризма, в името на държавността, в името на бъдещето на България ние от ДПС ще гласуваме убедено за освобождаването на госпожа Караянчева като председател на Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Карадайъ. Реплики? Продължаваме с изказванията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

Тъй като очаквах такива изказвания – ще Ви кажа защо, направих си труда тези дни да проверя исканията на оставките на всички народни представители в годините на прехода и на покойния Стефан Савов, и на Соколов навремето му е искана оставката, и на кой ли не. Обикновено оставка на председател на Народното събрание, първо, забелязах, че винаги се иска няколко месеца преди изборите. Това е задължително. На второ място, забелязах, че речите – затова много внимателно ги слушах, които произнесоха лидерите на двете партии, са копи-пейст на това, което са произнасяли преди 10 – 15 години други народни представители, искали оставката на някой председател на Народното събрание. Абсолютен копи-пейст – не разбира от законодателството, не може да овладее парламента, не знае законите, за Конституцията също добавям – основния Закон не познава, арогантна или арогантен, лошо се отнася към опозицията. Абсолютно едни и същи мотиви във всичките тези 30 години, когато се иска оставка на председател на Народното събрание. Сега вече в личен план. Не искам да правя изказването си като политическо изказване, искам да звучи човешко и искрено. искам да звучи човешко и искрено. Винаги съм бил откровен, ще Ви кажа – аз най-малко мога да бъда обвинен от колегите от БСП и ДПС в някаква страхотна симпатизация специално към Пловдивската организация на ГЕРБ, но случаят Караянчева е съвсем различен. Повтарям, случаят Караянчева е съвсем различен. Първо, този човек, за този политик, на когото изключително много държа в политиката след 28 години в нея,

За разлика от други лидери на други партии от село Крушовица, които на 28 години станаха приватизатори.

Нищо по-страшно в политиката няма – мен ме превърнаха в Пловдив мъченик и 10 години не могат да се справят. Това е истината! Така че,

На второ място, всички тези нелепости – че била груба, че се отнасяла грубо с народните представители, са

и затова някои от Вас ѝ се качват на главата. Няма да го скрия – прекалено мека е на моменти като председател на Народното събрание.

за прословутите неща, с които били обиждани жените и така нататък – вижте, колеги, нека да знаем на кои географски ширини живеем.

Нали Вие сте уж съдбите на парламента?! Защо не поискахте на този човек, който каза, че: „80% от българския народ са дебили“?! (Реплики.) После, само преди една седмица, каза, че са „инфантили“. Само преди една седмица! седмица! Колеги, моята парламентарна група категорично ще подкрепи Караянчева. Последно, ще Ви кажа: не се хващайте за тези проценти на парламента

тя не може да спре безумията на някои от нас, когато тръгваме да се изказваме и когато тръгваме да се караме. Какво да направи председателят?! Да Ви арестува ли?! (Реплики.) Пръв между равни!

Заповядайте, господин Кутев.

и затова е важно какво говорим. Когато говорим за председателя на Народното събрание, който и да е той, аз съм го казвал няколко пъти, но държа да го подчертая, ние не сравняваме председателя с Вас или с мен. Всеки председател на Народното събрание се сравнява с един дълъг списък такива, между които са, не както Вие смятате Пенчо Славейков, а Петко Славейков, но заедно с него са Стефан Стамболов, Иван Евстатиев Гешов, Петко Каравелов и един куп други – изброявам само най-първите, нататък има много други, с тях трябва да се сравняваме. А между другото, и Пенчо Славейков такова нещо в тази зала не е казал, той го е писал. В залата е присъствал друг Славейков, ама не този. Това са част от думите, които изговаряме, трябва да имаме повече информация, когато говорим. И точно затова Ви взех репликата, защото идеите, които Вие казахте, ама казвате Вие: „Много я харесват в Кърджали.“ Е да де, ама тя е председател на Народното събрание, а не е заместник-кмет на Кърджали. „Ама тя е добра жена.“ Да, нямам против да е добра жена. Въпросът е до каква степен политическите идеи, демокрацията и парламентаризмът се превръщат в ония думи, които променят делата към добро. Защото моето опасение е, че Вие, под мъдрото ръководство и на госпожа Караянчева, превърнахме политическия елит в политическо блато, това блато, което в момента Ви мъкне надолу. Отговорни сте за това, което говорите, не може просто така: ами добра била жената! Бе, добра е, само че ние няма да се женим за нея! Благодаря, господин Кутев. Втора реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Атанасов, няколко пъти споменахте Кърджали и изрично отбелязахте, че имате корени в Кърджали. За разлика от Вас госпожа Караянчева няма корени от Кърджали. И в онзи запис, чийто глас наподобявал премиерския, има една техническа грешка, думата е „кърджалийска“.

от Кърджали са минали много кандидати за депутати, избирани са били достойни хора за депутати, но Кърджали досега никога не се е срамувал от тези избрани народни представители. (Смях Госпожа Караянчева се олицетворява с ГЕРБ, но не и с Кърджали. Аз мога да го кажа с убеденост, защото със самочувствие мога да кажа, че представлявам 75% от хората на Кърджали. Съжалявам, господин Атанасов. Както казва нашият председател: „Понякога истината боли“,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Господин Председател, наистина трябва да се успокоим, няма нищо драматично в това, че половината парламентарни групи искат оставката на председателя. Излязъл съм тук да направя реплика на господин Атанасов. Господин Атанасов, Вие стигнахте дъното днес с това Ваше изказване. Не съм го очаквал. Уважавал съм Ви много като парламентарист. Сега започвам по Вашето изказване – ред по ред, мотив по мотив, за да видите защо казвам тези думи. Казвате, че сте направили анализ на всички искания на вотове през последните 30 години и че мотивите били едни и същи, че изказванията били едни и същи. Господин Атанасов, той и Правилникът на Народното събрание е един и същ, тя и Конституцията е една и съща, тя и работата на председателя на Народното събрание през 30-те години е една и съща и тя е: да дава равнопоставеност на народните представители, да спазва законите на държавата, да спазва Правилника на Народното събрание, където ясно е написано как се внасят закони, как се гласуват закони, как се внасят предложения между първо и второ четене, кои закони са допустими и кои не са допустими. Там, в Правилника, е записано, и то е от тридесет години, и когато се нарушава, народните представители протестират. От 30 години е написано, че в парламента трябва да идва министър-председателят на парламентарен контрол и че не трябва да бъде крит от председателя на парламента, но вече една година го няма този министър-председател. Затова мотивите са същите,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми мои опониращи, аз няма да влизам в подробности на всичко това, което казахте. Първо, защото няма да ми стигне времето. Второ… За някои неща ще кажа. Първо, не бях впечатлен от изказванията поради няколко причини: класически клишета на опитни политици – първото.

Да, колеги, човешко е да се греши. Човешко е да се греши! Пенчо и… Просто, да, човешко е да се греши. Само Бог е безгрешен. (Шум и реплики от Така че това са дребни заяждания. Колеги, разберете, същината е друга и тази същина ще Ви я кажа с един римски израз и ще приключа, както го казах преди четири

Един недостоен дебат. На колегите от ДПС. 2009 г. аз бях водач на листа и мажоритарен, тъй че не обвинявайте госпожа Караянчева. Заглавието „Бастионът се пропука“ беше мое, а за да Ви уведомя, да сте наясно, цялата си младост прекарах на всички избори до ДПС, докато накрая не бях по един или друг начин леко предаден. Безкрайно много съм помогнал и на Вашия почетен председател. А когато господин Карадайъ още не беше Кевин Костнър аз бях до ДПС. Забелязвам, че когато си купувате по-скъпи очила от лидера, винаги падате от власт, тъй че и той си е сменил очилата като Лютви Местан. Госпожо Нинова, стига с тази любов към Бойко Борисов. Всеки ден искате Бойко Борисов да Ви дойде. Ако иска, ще дойде, ако не иска – не, ако не Ви харесва. Каква е тази искра между Вас?! Поканете го в един ресторант и си говорете по мъжки. И второ, дебатът днес не е дали Цвета Караянчева е обидила парламента, дебатът днес трябва да бъде, че Елена Йончева обиди цялата българска държава. Днес дебатът е да бъде отзована. Тези неща Ви убягват и се занимаваме с вътрешните работи, защото улицата била Ваша. Нито е Ваша, нито е наша, тя е на българската държава и който я омърси тази улица, той да носи отговорност – това Ви е дебатът. Какво дебатирате?!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Рашидов, моите уважения към Вас, знаете, че Ви уважавам, но изказването Ви нямаше нищо общо по темата. Вие не казахте една дума по мотивите на вносителите за нарушаването на Правилника, за невнесените закони, за обидата към българските граждани. Казахте това, че министър-председателят, ако иска да се срещне с парламентарната група, трябва да го направи в някоя кръчма.

Той не е дошъл една година в този парламент и Вие продължавате да казвате, че трябва да се каним с него в кръчми, в ресторанти или където и да било. Не, тук трябва да дойде и да говори на българските граждани, и да говори на Вас, и да говори на нас, и да казва какво прави с тази държава, която 10 години я съсипва, и хората са на улицата, и протестират, и искат неговата оставка. Но Вие това не го разбирате, господин Рашидов. Това със среща в ресторант няма да се реши, реши, ще се реши тук – в тази зала, носейки оставката, освобождавайки поста и тогава може да се срещаме във всеки един ресторант и във всяко едно заведение, в което той пожелае. Явно това му е манталитетът на министър-председателя. Благодаря Ви.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

аргумента защо се иска тази оставка, абсолютно безпочвено е да говорите за нещо, което по принцип няма отношение към мотивите. Очаквам от Вас, между другото, обръщам се и към всички останали, които ще се изкажат в полза на това да няма оставка на госпожа Караянчева, да се съсредоточат върху мотивите и да се опитат да ги опровергаят. Разбирам, че е трудно, разбирам, че е невъзможно. Разбирам, че няма да може да го направите, но поне се опитайте поне малко

господин Рашидов, не ние сме свалили авторитета на парламента днес. Поведението на председателя на парламента, неговата ниска самооценка, това че той не може да управлява законодателния процес, това сваля доверието в парламента. Иначе, Вашето изказване ми прилича на това, че храната се е развалила, защото не са я яли, а може би не я ядем, защото тя е развалена. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Ще се опитам да Ви кажа

Колкото до корупцията – Вие не посочихте една корупция. Една! Само една мантра – кой? Кажете кой тук е корумпираният? Посочете го с пръст! Въртите едно и също. Улицата не Ви принадлежи, не я ползвайте, не я приватизирайте! Не е Ваша! Не е и наша и затова не сме там. Не я ползвайте. Второ, кое не е направено? Ще Ви кажа от тази трибуна и запомнете – щях да Ви я чета. От Георги Йорданов сте били много пъти на власт. Може ли да ми посочите едно нещо – видимо,

Покажете ми едно нещо, което Вие направихте, освен че по цял ден говорите. Това е професия да лакърдисваш. По-градивната професия обаче е да създаваш. Едни хора се научиха да говорят, но не са изобретили един сладолед в живота си. Кое не е направено? В какво упреквате? Какво искате да се направи? Театри – десет, ремонтирани;

Благодаря Ви. Говорете много, когато имате много направено.

Моля да удължите времето на групите. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо кърджалийска мъченице!

„председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 1…“. Народното събрание се явява орган по избора и назначаването по смисъла на този текст, колеги, и по смисъла на чл. 35, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Пред органа по избора или назначаването се подават декларациите за несъвместимост за заеманата длъжност и след тяхното подаване органът по избора и назначаването извършва проверка за наличието или липсата на такава. Когато органът, колеги, е колективен, той си има представляващ.

Това грубо неизпълнение на закона от страна на представляващия органа по избора или назначаването, неизвършване на проверка, представлява самостоятелно основание за предсрочно освобождаване за предсрочно освобождаване на госпожа Караянчева като председател на Народното събрание. На следващо място, на 11 юни 2019 г. в Деловодството на Народното събрание е постъпил сигнал, адресиран до председателя на Народното събрание, до Главния прокурор на Република България и до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при Народното събрание. В сигнала е изложена информация за възникнало трудово правоотношение като ръководител катедра на един от българските университети на лице, избрано за заместник-председател на Централната избирателна комисия, и което трудово правоотношение, колеги, води до несъвместимост със заеманата длъжност в ЦИК. И до днес органът по избора и назначаването не се е произнесъл дали има, или няма несъвместимост. Органът по избора

следващо място, на 8 ноември 2019 г. в Деловодството на Народното събрание постъпва втори сигнал от същия гражданин, адресиран до председателя на Народното събрание и до Президента на Република България. В сигнала се посочва информация за същия заместник-председател на Централната избирателна комисия, която информация се основава на факти, установени по несъмнен начин от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Вследствие на тази проверка Комисията е установила, че има второ трудово правоотношение, което доказва наличието на несъвместимост. Отново обаче органът не се е произнесъл дали има такава, или няма. Вместо това експертите в една от помощните комисии на същия орган заключават, че липсва несъвместимост, а председателят на тази комисия съзнателно подвежда членовете на Комисията, че става въпрос за преподавателска дейност, която несъмнено е разрешена от закона. Действията на въпросния председател обаче са предмет на друг сигнал и на друго производство. С бездействието си по този сигнал представляващият органа по избора поставя под съмнение всички решения, гласувания и приети актове на колективен орган като Централната избирателна комисия, а оттам и на всички онези органи, обявени за избрани от Централната избирателна комисия,

че няма да изпълни вменените ѝ от закона задължения и няма да постави въпроса за разглеждане в пленарната зала, защото, забележете, липсвало текст, който да я задължи. За съжаление, можем да отбележим, че тази арогантност и грубо нарушаване на законите на Република България не е характерна само за госпожа Караянчева, а за цялото управление на ГЕРБ през всичките тези години. Ако госпожа Караянчева изобщо се запомни с нещо, то това ще е с кратката, но категорична оценка на своя партиен председател, станала достояние на всички български граждани. Не сме съгласни обаче с него за думичката, която преди малко моят колега каза.

Като цялостна самооценка звучат епохалните думи на госпожа Караянчева: „Ходи пеша, бе!“, както и последвалите обяснения, че те са изречени в събота и пред актива в Лом. Разбира се, според нея и според нейните обяснения тя е там само като партийна труженичка, а не като председател на Народното събрание. Пропуска, разбира се, да каже, че там е стигнала с пътническия влак, а не с колите на НСО и придружаващите я гардове.

да утвърждава институционалния и политическия авторитет на Народното събрание като законодателен орган. Както виждаме от Лом, госпожа Караянчева блестящо се справя с тази задача и принизява авторитета на Народното събрание по-ниско от цех за производство на градински метални изделия. Макар и много късно, предлагайки госпожа Караянчева за председател на Народното събрание, ръководството на ГЕРБ трябваше да разясни на госпожа Караянчева,

Господин Ципов, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Днес от тази трибуна искам да се обърна към госпожа Караянчева

за предсрочното Ви освобождаване. По този начин ние ще дадем своята подкрепа към Вас, защото оценяваме качествата Ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате, и умението да ръководите този парламент. Много често Вие показвате тези качества по начин, по който дори не отива на един председател на Народното събрание. Сигурен съм, че ще получите подкрепата и на другите парламентарни групи, които не са внесли този проект на решение, може би и на нечленуващи народни представители в парламентарни групи. По-важното е, госпожо Караянчева, че Вие получавате подкрепата на много български граждани. И тази подкрепа не е от граждани, които симпатизират на управляващото мнозинство. Това е така, госпожо Караянчева, защото от първия момент на избирането Ви като народен представител, а впоследствие и като председател на Народното събрание, Вие посещавате и малки, и големи населени места, за да говорите с хората, за да чуете техните проблеми, за да предложите решение на тези проблеми. Уважаеми народни представители, често в тази зала сме разменяли различни реплики, представяли сме аргументи – къде коректни, къде не съвсем. Разбира се, това всъщност наблюдаваме и днес в тази пленарна зала. Не очаквам обаче друго, след като чухме мотивите за този проект за решение. В тях например като аргумент присъства възпрепятстване на нормалната законодателна дейност, защото Вие, госпожо Караянчева, като председател, забележете – не сте допуснали допуснали или забавили разглеждането на внесения от опозицията в лицето на „БСП за България“ законопроект. Само че не ни стана ясно кое от изброените правомощия в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отговаря на така цитираните мотиви? Това е едната страна. Другата страна обаче е, да видим, или да направим някаква справка колко от тези законопроекти, които изброени в мотивите, са предложени да бъдат разгледани по реда на Правилника? А такъв има в чл. 53. Отговорът тук за всички е ясен – няма как да бъдат приети едни такива мотиви, уважаеми народни представители. Колеги, опитайте да формулирате наистина сериозни мотиви, за да дебатираме и да вземем отношение по тях. С тези мотиви всъщност си признавате, че може би сте решили до редовните избори в края на март месец догодина всяка седмица да гледаме подобни проекти за решения. Имам една лоша новина за Вас – няма да стане! Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-тото народно събрание до края на месец март следващата година! В заключение, уважаеми народни представители, да Ви призова да гласувате против предсрочното освобождаване на председателя на Народното събрание,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не съм от Кърджали, но съдбата ме свърза с този град много трайно. И точно заради това смятам, че госпожа Цвета Караянчева моментално трябва да си подаде оставката (шум и реплики от ГЕРБ), ако иска да е в съзвучие с всичко онова, което се говори в тази зала и като мотиви, защото нито един човек човек от Кърджали, нито един гражданин на този красив град не заслужава да му се лепва такова петно. Казвам това в името на всички онези десетки жители на Кърджали, които в последните месеци са ми се обаждали, за да ми казват че се чувстват неудобно от това, че вместо като кажат: „Кърджали“, вместо някой да си спомня за красотата на този град, посрещат името му с неудобно притеснено хихикане, защото градът сега в момента се свързва с всички действия на госпожа Караянчева в последно време. То не е само едно. Тук бяха припомняни всяко едно от тези неща, които са станали вече градски легенди – не само за определението към госпожа Караянчева, не само за нейното поведение в Лом и за нейната реплика. Какво да кажем за нелепото обявяване на шест стари килима за някакво върховно дарение действие, което е възмутило всички културни дейци в тази страна, защото директорът на кърджалийския театър се чувства задължен да обяви това като някакво епохално дарение?! Защото това е стилът на госпожа Караянчева в Кърджали. Понеже тук чухме много неща за това

безкрайно занимаване само с кадрови въпроси и никаква работа за самия град. Това не заслужават хората от Кърджали! Не заслужават да бъдат представлявани по този начин! Не заслужават, когато кажат: „Кърджали“, хората да се сещат за Цвета Караянчева! Заслужават нещо различно! Тук бяха казани много други мотиви, но аз ще Ви посоча само един – за това, какво се случи с журналистите и за обяснението на госпожа Караянчева защо журналистите са натикани в мазето. Спомняте ли си какво каза тя? – Проектът на залата от времето на Георги Пирински бил такъв. Още на следващия ден я уличиха в лъжа. Още на следващия ден се оказа, че Проектът е бил различен и когато един председател на парламента излъже, си позволи да излъже и бъде хванат да лъже трябваше да си подаде оставката. Вместо това, тук слушаме някакви моралистични есета, дълги изявления за това какъв добър човек е била. Не знам какъв човек е госпожа Караянчева, но като председател на парламента тя е безспорен провал и затова трябва си тръгне. Благодаря. Реплики? Господин Рашидов.

Господин Симов, с пълното уважение, ама не разбирам какво разбирате от понятието „Кърджали“ и най-вече от града Кърджали? Аз съм от Кърджали.

Кърджали живеят изключително чисти и честни хора. Раснах в този град, ходих бос по улиците, пях песни, театър създадохме – нямаше „Димитър Димов“, естрадата дойде от Хасково и моята майка лично направи държавна естрада и след това стана театър. Чух и за килимите какво говорите. Тези килими не ги въртят, явно не разбирате от килимарство. Един тъкан килим се измерва като стойност на сантиметър, а един килим, колкото повече старее и се ходи, толкова по-ценен става. Ходете малко в Турция, малко да хапнете рибка на Босфора, да видите колко е нов килим и колко струва стар килим. А един килим, където явно депутатите не си мият обувките, вместо да се цапа, по-добре да отиде в прекрасния театър на Кърджали, където аз като министър ремонтирах театъра и сега наистина тези килими са един добър дар за тези хора – работят като пчелички, този народ трябва да има свой духовен живот и прекрасно да ходят по едни хубави и ценни килими. Нищо лошо не е сторено. Дарени са компютри на града. Аз съм правил безвъзмездно паметници в града. Какво трябва да стане повече в Кърджали, че се изказвате за Кърджали? Дайте сега да очерним Караянчева, че работи в Кърджали. Ами прекрасно – работи жената! Рашидов. ВЕЖДИ РАШИДОВ: Докато тя беше координатор в Кърджали – цъфнаха фирмите, работиха всички, пара имаше. От пазара до канала всичко беше правено тогава.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Симов, може би нямаше да кажа това, което ще кажа, и ще се опитам да се въздържа да не го казвам така, както е написано в някои медии. Ще бъда доста по-лаконичен, но просто копаете дъното, а колкото по-дълбоко копаете, толкова повече излизат Вашите дела от времето и най-лошите неща за България са се случвали по Ваше време. Друга ми е репликата – във връзка с дарителството. Шест килима или една църква, или една болница – няма никакво значение. Важен е фактът на дарителство. Аз се порових да видя примерно един от най-видните БСП лидери БСП лидери какво е дарил през живота си. Ще спомена само един от тях, но може да поровим за всички какво са дарили през живота си, извън грабежите, които са направени през годините. Така, ниските пенсии, липсата на това, за което носите голяма вина. Ще се спра на един човек, примерно на колегата Кристиан Вигенин. Прочетох, търсих много дълго и виждам, че единственото, което е дарявал през живота си, е своята любов, чисто другарска, чисто политическа към лидера Сергей Станишев. (Смях от ГЕРБ. Шум и реплики Но ако само това нещо си правил през живота си, ако само с това можеш да се похвалиш и само на това да дължиш кариерата си – какво право имаш да критикуваш

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашидов, не знам какво да отговоря на Вашата реплика, освен есе на тема: „Приносът на Вежди Рашидов в световната история и българската политика!“, аз не открих нещо като реплика към мен. Да, не съм от Кърджали, гордея се, че хората от този град ме посрещнаха като свой и продължават да ме посрещат като свой. Елате да видите във всяка моя приемна по колко хора идват, за да споделят някои от нещата, които госпожа Караянчева е направила за самия град. Това е тема на отделен дебат. Можем да си поговорим за това – какво и как, и с какво точно госпожа Караянчева е известна в града? Колкото до господин Марешки – сериозно, съжалявам Ви, сложили са Ви софтуера да говорите срещу БСП. Жал ми е за това, което чух – недостойно е. Една от причините, между другото, и Вие да нямате място на тази трибуна. Благодаря. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караянчева! Уважаеми колеги вносители на искането за оставката на председателя на българския парламент, прочетох внимателно мотивите и доста съм изненадана от тяхната непълнота и липса на аргументи. Твърде много се говореше днес за госпожа Караянчева в лично качество. Така или иначе всички ние сме избрани по волята на българския народ да ги представляваме в българския парламент и ми се струва, че ще е далеч по-добре да загърбим личните нападки и обиди, дано не Ви е трудно, и да говорим по същество по внесения Проект за решение от колегите от БСП и ДПС. Първо, като политически акт той за пореден път показва синхрона между двете опозиционни партии – в това няма нищо лошо. Вече десет години Вие в синхрон подготвяте свои законопроекти, и проекти за решения, и декларации, и общи опозиционни действия, включително и нерегистриране за кворум всяка сутрин в Народното събрание – и това е право на всяка опозиционна сила. По Проекта за решение. В първа точка сте записали, че госпожа председателят на Народното събрание възпрепятства нормалната законодателна дейност и ефективния парламентарен контрол. Аз безкрайно съм учудена, че първи и втори, подписали се под този Проект на решение, са госпожа Нинова и господин Карадайъ – точно под точка първа от Проекта на решение. Защо? Последната дата, на която госпожа Нинова е изслушала премиера Борисов след нейно питане, отправено към него в българския парламент, е преди година – 22 ноември 2019 г. От този момент досега госпожа Нинова не е подписвала питане към премиера Борисов, защото съгласно чл. 99 на нашия Правилник всяко питане, първо, че се регистрира задължително в Деловодството на Народното събрание и, второ, на него задължително се отговаря в срок от 14 дни. Много по 14 дни са изтекли от 22 ноември 2019 г. и и затова не мога да разбера защо госпожа Нинова поддържа точка първа от Проекта на решение. Господин Карадайъ, а и голяма част от колегите от ДПС изобщо до този момент – от началото на формирането на това Народно събрание и този Министерски съвет, не са задавали питане към министър-председателя, тоест категорично точка първа от Проекта на решение не отговаря на формалните аргументи на колегите. Освен това да твърдиш, че се възпрепятства нормалната законодателна дейност и да сочиш примери, че не е разглеждан Законът за възрастните хора, е наистина учудващо. Законът за възрастните хора е внесен от БСП на 26 юли 2017 г., отхвърлен е на първо гласуване през 2018 г. и през 2019 г. Всеки народен представител, запознал се поне веднъж с Правилника, знае, че отхвърлен на първо гласуване законопроект може да бъде внесен отново най-рано след шест месеца, ако съществено е променено неговото съдържание, още повече че председател на Комисията по труда и социалната политика е колега от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Да, и е отхвърлен, господин Адемов, в залата. Затова поясних какъв е редът за ново внасяне на законопроект с подобно съдържание. По точка две от Проекта за решение, касаещ Изборния кодекс и заместник-председателя на ЦИК, господин Хамид каза, че ще бъдат сезирани други органи, затова в един такъв висящ спор и процес, смятам, че не следва да се намесвам с конкретно становище и мнение. По точка три от Проекта на решение – нарушение на принципа за публичност и прозрачност. Примерът е достъп на журналисти и медии до сградата на Народното събрание. Не ми се ще да се връщаме в годините назад, защото примери в тази посока има господин Миков, господин Пирински и ограничението, което се наложи през тяхното управление като председатели на Народното събрание. Бих искала да кажа, че доколкото имаме информация, вероятно госпожа Караянчева по-късно ще допълни, когато се е обсъждал начинът на работа в новата сграда на Народното събрание, всички парламентарни групи са заявили позиция и са били наясно с това, че поради мерките, свързани с пандемията от COVID и разположението на залата, журналистите ще имат друг достъп и друго място за работа. Доколкото знам, има и стенограми от тези обсъждания на Председателски съвет. Така че и по точка три от Проекта на решение смятам, че категорично не може да твърдите, че има нарушение на принципа на публичност и прозрачност. И последна точка публичното поведение, уронващо престижа на Народното събрание. Госпожа председателят на Народното събрание е пръв сред равни. Всички ние сме избрани по един и същи начин – чрез пряк демократичен избор на българския народ. Госпожа председателят на Народното събрание е избрана от групите, които подкрепят правителството, които са мнозинството, именно и отново пак по силата на вота на българските граждани. И тъй като е много важно да няма двоен аршин и двоен стандарт, това, което най-много ме учудва в Проекта на решение и нейната четвърта точка, е: колко невъзмутимо се държахте, когато от тази трибуна ни наричаха „убийци“, от тази трибуна се каза, че народният съд е необходимото и неизбежно правосъдие. Тогава ДПС не гласуваха оставката на господин Жаблянов, а БСП гласуваха „против“, когато в телевизионен ефир се каза, че българският народ са „дебили“, „инфантили“ и всичко останало, когато ни наричат „мутри“, и то не хората по протестите, а хората, символ на институциите. Уважаеми дами и господа! Силата на думите, с които си служите, водят и до резултата, който произвеждат. Смятам, че Вие знаете какъв ще бъде крайният резултат от думите, с които си служите. Бъдете внимателни в това

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Главен аз съм изненадан от този неумел опит от Ваша страна да оборите мотивите, които са изложени тук, в тази зала, които дискутираме днес. В едно нещо сте права, че тези мотиви не са пълни. Вярвайте ми, днес ще чуете куп аргументи, които ще ги допълнят докрай и пак няма да са достатъчни, защото уроненият престиж на тази институция не може да бъде измит с нищо. Днес дори да го търкате от тази трибуна, не може да го изтриете, защото тук не говорим за лични качества, тук говорим за целенасочена политика, която последните четири години подкопаваше устоите на държавността и на парламентаризма. Това е истината. Защото госпожа Караянчева не се поучи от това, което се случи с нейния предшественик, а продължи същата практика към днешна дата. За съжаление, това е политиката на едно управляващо мнозинство, което се претворява в действията на председателя на Народното събрание, госпожо Атанасова. Атанасова. Най-добрият начин днес да се излезе от тази ситуация е госпожа Караянчева да разбере случващото се и сама да си подаде оставката и това да бъде един опит за саниране на този този удар, който е нанесен върху парламентаризма. Защото всичко, което е написано в тези мотиви, е една малка част от цялото уронване на престижа на тази институция, защото тази висока трибуна заслужава далеч по-голямо уважение. Вярвайте ми, тези 7%, които са рейтингът на този парламент, няма как да се прикрият като смокинов лист с един килим или нещо друго. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Моята реплика ще бъде кратка. Казахте, госпожо Атанасова, че Атанасова, че вече една година нямаме регистрирано питане по отношение на премиера. Кажете ми: къде регистрирахте 22 законопроекта на БСП, които не виждат бял свят и са на трупчета? Тях къде ги регистрирахте?! Кажете ми по отношение на журналистите – това, което всички го знаем и е факт, защо, ако твърдите, че е невярно и че всичко е коректно, Европа Ви казва, че има опасност за свободата на словото в България заради отношението към журналистите в парламента. казват Ви го! Така че бъдете коректна. Във Вашето изказване имаше много несъответствия и това не бяха никакви доводи, извинявайте много. Доводите са обратни и те са в нашата парламентарна група, която съвсем обективно казва, защото има право да иска оставката и освобождаването на госпожа Караянчева. Нищо повече, но и нищо по-малко, но бъдете коректни!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ченчев, регистрират се законопроектите по реда съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Освен регистрация законопроектите се разглеждат в пленарната зала по искане на парламентарната група, която ги е предложила. Има такъв ред в чл. 50, чл. 53 и следващи – можете да се запознаете подробно, Господин Иванов, коментарът Ви за предшественика на госпожа Караянчева – господин Главчев, е несъотносим към настоящата ситуация. И тогава, и сега не БСП има и водещо влияние върху мнението на залата, и определящо гласуването. И тогава, въпреки настояванията на госпожа Нинова и Вашата парламентарна група за оставката на господин Главчев, тя не беше предизвикана с Вашето гласуване, а с неговото желание за подаване на оставка, тъй като подаването на оставка е личен акт. Днес пак ще бъде неуспешно Вашето усилие.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, искам да направя едно уточнение. Разбира се, ще започна с крилата мисъл на Бисмарк, че най-много се лъже преди война, след лов и преди избори. Изборите наближават. От тази трибуна лично аз никога не съм произнасял думите: „неизбежно и необходимо военновременно правосъдие“, това е пълната фраза. Става дума за партиен документ. Аз съм освободен с решение на Народното събрание от длъжността заместник председател с три аргумента, тоест с три причини във Вашия Проект на решение. Тази не фигурира. Основната причина, по която съм освободен, е втората от изброените в Проекта за решение, и тя е затова че съм нарекъл договора между България и тогава Република Македония, после Северна Македония, „недоносче, което не гарантира българските национални интереси“ – в тази зала. И досега стоя зад думите си. Вие ме освободихте затова, една от причините е тази. Отворете си Решението и го прочетете. Другите две причини са за предполагаемо мое участие в авторство на партиен документ, който няма отношение към работата на Народното събрание. С една дума решението на Конституционния съд по Конституционно дело № 4, заведено по искане на парламентарната група на Българската резултат седем на пет гласуване на съдиите. Пет съдии са го подписали с „особено мнение“ и Ви съветвам да отворите мотивите на съдиите, подписали с „особено мнение“ решението на Конституционния съд. Не искам да обиждам конституционното мнозинство

Тъй като се обсъжда освобождаване на председателя на Народното събрание, ще си позволя да кажа няколко изречения по повод авторитета на институцията. Тогава в моето изказване при освобождаването ми,

Благодаря Ви, господин Жаблянов. Господин Адемов.

когато говорите от тази трибуна по отношение на Закона за възрастните хора, трябва да се справите с фактическата обстановка по този законопроект. Първо, не става въпрос за Закон, а става въпрос за Законопроект. Добре правите тази разлика. Сега ще Ви кажа какви са фактите. На 26 юли 2017 г. е внесен Законопроект за възрастните хора под № 754-01-47, разгледан е в Комисията по труда, социалната и демографската политика, разгледан е и в още няколко комисии, обсъден, разгледан и отхвърлен и в пленарната зала. На 18 септември 2019 г. повторно е внесен Законопроект за възрастните хора. След като той от ръководството на Народното събрание е разпределен на съответните комисии, в това число и на водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика, това означава, че той отговаря на изискванията на Правилника за организацията и Комисията по труда, социалната и демографската политика се е произнесла със становище на 13 ноември 2019 г. – в срока, установен в Правилника. Оттам нататък този законопроект не е придвижен в пленарната зала,

възможност всички да говорите, господин Ченчев. Има ред, по който следвам изказванията. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Симов, ще започна първо оттам, защото нямах право на дуплика, да използвам случая най-категорично да заявя, че нямам никакво намерение да ставам

Между другото, бях подготвен за просташкото поведение, което ще започнете да изказвате, плод на невъздържаност, на невъзпитаност или просто на 80% дебилност.

Знам, че следваща опорка ще бъде: ама откъде накъде, Марешки, той е подсъдим, че даже и осъден на втора инстанция, той ще ни учи тук на морал и така нататък. Точно там е темата. няма да ставаме адвокати на госпожа Караянчева, и тя, като всеки един от нас, като всеки един българин си има своите прегрешения. Но нека да видим кои са моралните съдници, нека да видим кои са тези, които поставят темата какво е правил този или онзи народен представител? И понеже, пак казах, претенциите към мен са, че аз нямам право да бъда и аз такъв съдник, ще цитирам Ваши партийни другари. Ще цитирам първо най-пресния пример и после ще се върна малко по-назад в историята. Съвсем от тези дни, госпожа Дърева: „По време на тъй наречения пряк избор непрекъснато вървяха лозунги: „Да изчегъртаме герговщината“, „Да се освободим от гоцановщината“, „Вън Киро Добрев“, „Долу Румен Овчаров“, и човек, като погледне как изглежда Националният съвет, ами всички тези хора са си в Националния съвет.

„Който мисли критично, всеки който е на различна позиция от лидера, от ръководството и така нататък, ако всеки бъде наричан враг, предател, изменник, колаборационист с ГЕРБ например, това е една от мантрите, че всички критици едва ли не са купени от ГЕРБ, което, разбира се, е грозно, честно казано, една лъжа.“ Госпожа Дърева нарича Вашата лидерка госпожа Лъжа.

Вашият много високопоставен другар и наистина според мен уважаван човек – господин Младен Червеняков, като говорител на БСП в него време, на 11 юни Висшият съвет на БСП тържествено раздава на журналисти своята книга „Корупцията – основен елемент в управлението на СДС – юни 1997 – 2001 г.“ Тя е посветена на синята приватизация по време на управлението на ОДС и тогава на това представяне господин Младен Червеняков обяснява, че поне половината от сините приватизационни сделки са съмнителни. Социалистическата партия твърди, че РМД приватизацията е овладяване на на предприятията чрез мажоритарно участие на партийни парашутисти и братовчеди. Между другото, тук имате нашата пълна подкрепа, ние затова сме в парламента, ние се борим срещу тези неща. Само че първи, най-ярък пример на тази шуробаджанащина, на парашутисти и братовчеди в съмнителни приватизационни сделки,

да, сигурно госпожа Караянчева е направила някаква грешка, ние чухме, между другото, една от малкото конкретики, за някакъв

тук разиграваме същата сценка. Преди няколко месеца Вашите законопроекти, нашите законопроекти, не бяха ли забавени? Тоест циркът, който разиграваме в момента, единствено, както беше споменато от преждеговорившия, е заради предстоящите избори, че в момента ние трябва постоянно да изкарваме проблеми от настоящето, но ние, всички онези хора и от протеста, те не говорят само за настоящето, те говорят и за миналото, и за трите долара пенсии, и за проблемите, и за корупцията по време на Вашите управления. Затова е моето изказване и пледирането ми за малко повече смирение, малко да си оцените и Вашите грешки, да видите кой е по-черен. Защото, ако трябва да свалим Цвета Караянчева, за да сложим на нейно място Корнелия Нинова, ние категорично сме против. Дайте алтернатива! Дайте алтернатива! Ако трябва да падне ГЕРБ, за да дойде БСП, ние на това ли трябва да подложим българския народ? (Реплики от „БСП за България“.) Уважаеми колеги, наистина замислете се, помислете накъде водите страната, да не говорим, че двама големи генерали и мъже сега ги няма, тук жени са оставени да се разправят помежду си, но накъде водите държавата? Какво целите? До ограбване, до смазване? Дайте алтернативи! Нека да се обединим върху конкретни законопроекти, не върху това празнодумие, че ние толкова енергия не сме изразходвали примерно в темата за безплатни лекарства за пенсионерите! Някой казал ли е нещо за безплатните лекарства за пенсионерите или за децата до четвърти клас, до осми клас, а нека да бъде и до 12 клас? Някой говори ли за тези неща? Колко енергия имате Вие, за да хабите в такова празнодумие? Засрамете се малко! За това ли сте пратени тук – да смените този или онзи?! Дарил 6 килима, Вие колко дарихте? А другите какво са направили? А в крайна сметка и най-важното е какви са законите и с какво помагаме на хората. Аз лично бих се засрамил от тези два часа, в които хабим ценно време само за да си правите партийни партийни пиар мероприятия. Призовавам Ви към здрав разум, към обединение за решаване на основните проблеми, които стоят пред страната – кризата

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене.

би трябвало малко по-сериозно да вниквате в ролята да спирате слова, които не са за тази трибуна. Защото тази трибуна и тази зала е храмът на демокрацията. На една парламентарна демокрация храмът е парламентът е парламентът и от думите, които оставяте да се произнасят свободно, волно да се леят оттук – като част от изказването на колегата Марешки, неволно се сещам за един израз от Стария завет, по-точно от книгата на Св. пророк Даниил: „Мерзостта на запустението“. Мерзостта на запустението се отнася до юдейския храм в Йерусалим. Обаче тези думи се отнасят за храма на българската демокрация. Такава аналогия ще направя. Този храм на българската демокрация все повече се превръща в мерзостта на запустението.

за да изрази своите мисли и да даде някаква посока по това, за което е изпратен. От трибуната са казвани много по-тежки думи, отколкото от господин Марешки. Да, макар и с твърде дълъг увод, той успя да постигне това, което искаше да каже. Не бих се опитал да прекъсна който и да е, освен ако наистина грубо се нарушава Правилникът, правил съм го и ще го правя. Така че не приемам да ми бъде вменявано задължението едва ли не да бъда този, който ще ограничи народните представители в изразяването на тяхната воля от парламентарната трибуна. Нека казаното от тях да бъде в унисон с техните разбирания. (Реплики.) Не, господин Ченчев, а господин Кутев беше ми представен ред за изказване, господин Ченчев, от Вашата парламентарна група.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нека да започна с причината или по-скоро с повода, по който се поиска преди една седмица или десет дена оставката на председателя на Народното събрание. Поводът тогава беше недопускането на едни граждани в сградата на Народното събрание. Това беше конкретна декларация по конкретен повод. Между другото, защо все още искаме оставката?

Те отново не са тук – дали причината е ковид, или председателството на Народното събрание е въпрос да разберем тепърва. Рано или късно председателят ще бъде сменен. Надявам се при следващия председател гражданите да имат достъп до Народното събрание независимо от епидемичната обстановка. Защото Народното събрание не е за депутатите, то е за народа, за гражданите, които отново ги няма тук. Те се опитаха да влязат, не можаха. Затова ги нося (пак А иначе да се върнем на доводите защо според мен госпожа Караянчева трябва да си подаде оставката и защо трябва да бъде гласувана тази оставка. Беше споменато системното невнасяне на законопроекти. Аз обаче искам да обърна това нещо в чисти доводи. Изобщо не ме интересува, честно казано, какво е казал Бойко Борисов за Караянчева и дали го е казал. Абсолютно ми е все тая – това са си лично техни отношения, а що си ги търпят, си е техен проблем. Но когато става дума за Законопроекта, примерно, за хората с жилищно-спестовни влогове, тоест за лихвоточките, грубо казано, който години отстояваше, докато не минаха всички срокове, за да може той да бъде закрит окончателно, което доведе до това, че едни 180 млн. лв. държавата не плати на гражданите. И това е, категорично казвам, по вина на председателя на Народното събрание, защото Законопроектът така и не влезе за обсъждане. Влезе друг, не този, който ние бяхме внесли, който не беше същият, а другият не мина на второ четене. Докато не изтекоха всички срокове и докато гражданите не загубиха 180 млн. лв. за сметка на държавата. Държавата им ги открадна – това се случи! – с ясното съдействие на мнозинството в тази зала и на Цвета Караянчева. Тя знаеше какво прави. Аз съм правил най-малко 10 процедури по този въпрос и тя много добре знаеше какво прави. И Вие знаехте какво правите. Вие го направихте нарочно. Това са откраднати пари от гражданите! Друг законопроект, който отстоява вече, мисля, че година, е Законът за радиото и телевизията. В него се предлага друг начин за финансиране на обществените медии, предлага се друга форма на контрол върху обществените медии – нещо, което според мен е абсолютно необходимо. Когато гражданите навън в момента ходят и крещят срещу Кошлуков – срещу генералния директор на Телевизията, може би този законопроект щеше да донесе повече независимост на Националната телевизия – не „може би“, а със сигурност щеше да донесе. Само че Вие много добре знаете защо не искате да го гледате в залата,

Този законопроект не влезе, защото Ви беше срам да го вкарате и защото знаехте много добре, че хората отвън нямаше да приемат Вашите доводи. Знаете го и сега. И това е пак по вина на Цвета Караянчева. Битката, така да се каже, в момента не е, че БСП или ДПС иска оставката на Цвета Караянчева,

Третият законопроект, който сме вкарали преди месеци, той примерно касае съдебния контрол върху актовете на главния прокурор – не е видял бял свят, не е влязъл! Хората отвън искат контрол върху актовете на главния прокурор. Сега ще изслушваме дейността на главния прокурор, само че законопроектът, с който това трябва да се регламентира, не влиза! не влиза! Законопроектите са 22. Мога да говоря и за други, но мисля да спра дотук. Това, което виждаме в момента, е падението на политическите елити до политическа кал. Произведохте една от най-мръсните политически кáлища в нашата история. Затова сме на 7%! Тоест, хора, не искаме оставката само на Цвета Караянчева, Вие всички сте безсмислени и трябва да си ходите сега! Господин Кутев, това беше сериозна обида към Вашите колеги. Не познавам безсмислен народен представител.

Първо, трябва да Ви кажа, че моята майка реално има 300 песни в радиото и няма певец в историята, който да е имал толкова, а прозвището ѝ беше и до днес е: „Славеят на Родопите“. Вашето прозвище не го знам.

Моята оставка е най-лесна, аз си я подадох като министър за третия мандат, а оттук пък ми е още по-лесно. Не се притеснявайте! Ако това Ви е вълнението, поискайте – аз ще преценя дали ще Ви я дам. Ви я дам. Не намесвайте нито майка ми – нямате никакво достойнство и заслуги да намесвате една велика жена, която до днес хората помнят и обичат.

Както виждате, аз много рядко използвам това, защото думата „народ“ е много отговорно нещо, за да се казва. Сутрин, обед и вечер като викат отдолу пет човека и Вие – народ?! Не е така!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз не искам да се спирам върху личните качества на госпожа Цвета Караянчева. Само ще кажа, че който я познава и който е имал досег до нея, знае, че тя е един изключително честен, трудолюбив, всеотдаен, колегиален, компромисен и диалогичен човек.

за това какво и как е била казала госпожа Караянчева на партийно събитие. Трябва да Ви кажа, че сигурно – да, може би могат да се намерят укори в начина на изказване, но госпожа Караянчева е един емоционален човек и за разлика от много от Вас тя не се е не се е поддала на светлините на прожектора, на това, че е председател на Народното събрание, тя е такава, каквато е била преди години, такава ще бъде и след време, когато вече няма да е председател или народен представител и няма да се занимава с политика. Трябва да Ви кажа, че това е много по-достойно за уважение, отколкото да рецитирам конкретни колеги, които се самозабравят в това, когато видят камера, когато малко ги гримират и когато показват пред света едно лице, а същевременно са други. И, колеги, точно това според мен е Вашата цел. Вие много точно изпълнявате това, което професор Христов каза за 80% от българския народ, Вие така се държите. Какво правите в годините, това, което аз съм забелязал? Вие се променяте, реформирате, даже имахте една кампания, където се презареждахте, ако не си спомняте! И всичко това е с една-единствена цел – да заблудите хората. Но хората не са дебили. Хората затова не Ви гласуват доверие, защото Вие нито веднъж – аз поне, откакто съм в тази зала, не си спомням Вие за нещо да сте поели отговорност, някой от Вас да е подал оставка, някой да е казал: „Съжалявам, сгрешихме!“ Аз лично поне не си спомням. Ако има такова изказване изказване на някой от Вашите колеги, аз ще изляза публично и ще му се извиня! Другото, което е. Много сте загрижени за рейтинга на парламента, за това че не можете да си вършите работата като опозиция. Ама, колеги, на Вас все някой нещо Ви пречи то не е Цвета Караянчева, то не е Бойко Борисов, то не е Изборният кодекс, то не са машините, без машини, бюлетини! Вие търсите винаги единствено и само причина да се оправдаете. И нищо повече! Вместо да сте конструктивна опозиция, защото има нужда – в една демократична държава е много важно да има опозиция и управляващи. Вместо да сте една конструктивна опозиция да давате предложения, Вие искате да се издигате и печелите избори като опетнявате, очерняте, смачквате отсрещната страна. Но хората не се подвеждат – те не са глупави, затова не Ви дават доверието, което Вие искате. И не търсете оправдание в някой друг! Може би не е лошо някой път да помислите за самите Вас, дали пък и Вие нещо не грешите. Няма безгрешни хора, няколко пъти вече беше споменато. А щом сте загрижени тогава толкова много за парламента, за неговата работа, за законопроектите, които са важни,

Колеги, в заключение ще кажа следното нещо. Знаете ли, не е късно да излезем от този позорен дебат, който водим днес? Аз мисля, че колегите от БСП и от макар че вече сме в края на този дебат, може да изтеглите исканата оставка, желанието Ви за исканата оставка. Мисля, че това ще даде един много по-силен пример на обществото иска и да не ни се иска, колкото да се харесваме или не, държавата е изправена пред много сериозни проблеми. Не знам дали го усещате Вие, но аз лично го усещам, и моите колеги го усещат. Дали се харесваме или не, повече от всякога трябва все пак да покажем някаква колегиалност, някаква коректност, някаква нормална форма на парламентаризъм и демократичност, защото държавата е изпълнена с проблеми, които предстоят да бъдат решени. Правителството се опитва в момента да прави всячески хем, от една страна, да запази здравето на хората, хем, от друга страна, икономиката, работните места до някаква степен да бъдат запазени, доколкото е възможно и никой не знае какво ни предстои следващите месеци, дано да не е години. Аз мисля, че ако дадете днес такъв пример и оттеглите тази оставка, подадем си ръка, все пак харесваме се или не, но все пак да имаме някаква чуваемост, някаква колегиалност и някакво търсене на компромис, аз мисля, че хората много повече ще уважават българския парламент, отколкото всичките тези обиди, които бяха изречени, но не само сега и във времето назад – за мутрите, за убийците, за олихархичните кръгове, за всичките тези обиди, които Вие сте си позволили да ги отправите от тази трибуна, но не Ви харесва това, което госпожа Караянчева е казала. Аз уважавам този човек и ще гласувам абсолютно в подкрепа за нея, защото знам, че тя е дала всичко от себе си на позицията, която е, даже много често Вие прекалявате с нейната доброта. Може би това е негатив – не знам,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, Вашето изказване беше дълго и напоително и един основен момент ми направи силно впечатление – да бъдем конструктивни. И за да Ви покажа, че аз съм съвсем добронамерен и искам да бъда конструктивен, само ще Ви задам един въпрос, ще Ви върна към аргументите на моя колега Антон Кутев да отговорите, защото в дългото и напоително изказване нищо не казахте по темата на неговото изказване. Какво Ви е отношението по въпроса за пропуснатите 180 милиона от българските граждани, които са заинтересовани от Закона за лихвоточките, който не е допуснат до залата, и Закона за радиото и телевизията? Моля,

Благодаря, господин Председател. Колега, не знам дали в момента разискваме конкретен законопроект, тук разискваме една конкретно искана оставка. Ами ние много пъти сме водили спорове по различни законопроекти. Аз не съм специалист и не знам точно този законопроект дали или не е така, не мога да кажа. Ще използвам дупликата си да кажа нещо, което преди малко пропуснах. В крайна сметка, колеги, които искате оставката на госпожа Караянчева, Вие имате свои представители в ръководството на този парламент, нали така, и госпожа Нигяр Джафер, и господин Вигенин. Извинявайте, но когато искате оставката, все пак е хубаво да погледнем малко и при себе си. Даже колегата Вигенин, без каквото и лично да имам към него, самият той на тази трибуна каза: „Мен ме е срам да бъда част от това ръководство на Народното събрание.“ Ами добре бе, колеги, ако толкова Ви е срам, знаете къде е деловодството. Като кажете А, ма кажете и Б. Защото така е много угодно: хем да си заместник-председател на Народното събрание, хем да те е срам да се качиш, хем да не искаш да участваш в председателските съвети

от това, че бях споменат сега, но нещата са свързани. Ще кажа няколко думи защо ме е срам и защо това, което правим днес, всъщност е елемент от изчистването на срама – не само моя, а и на това Народно събрание. Оставката на

ще ме извините за това, което ще кажа сега, тъй като ще остане в аналите на това Народно събрание едно изказване, което не е обичайно за мен, но има един заместник-председател на Народното събрание, който проявява особен интерес към еднополовата любов, и постоянно коментира тези въпроси тук в Народното събрание.

че ние често сме си мълчали затова, тъй като има една приказка, която казва: „Убий простака с мълчание“, но простакът не умира, често пък мълчанието се приема за слабост. Затова си позволих да кажа тези неща тук от трибуната, защото наистина прекалявате. Госпожо Караянчева,

Дългото очакване обаче да не Ви е прегоряло, защото…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 Да се присъединя към колегите и да кажа в примерите, първо, че и Законът за младежта пет пъти предлагам, не е стигал до тази зала, а аз мисля, че българската младеж има нужда от него. Това е само като пример по отношение на всички законопроекти, които ние сме входирали и не виждат бял свят до момента. Уважаема госпожо Караянчева, като дама няма как да нямате уважението на всеки един български мъж, но Вие сте председател на парламента и не знам как си позволявате да разграничавате двете неща, защото Вие раздвоявате хората. Те като личност ли да Ви гледат, или като председател на парламента? Когато Вие говорите – независимо къде, като каква говорите и защо правите такава разлика? Вие сте председател на парламента по всяко време. време. Няма да наблягам, но няма как да не кажа, че всеки един Ваш гаф се трупа на Вашия имидж и съвсем логично трябва си носите отговорността. Да, Вие сте дама, но като председател на парламента трябва да чуете тези работи, те се трупат с години – и сега ще Ви дам хронология. Оставете факта, че преместихте Пекин във Виетнам, оставете факта, че в Търговище се обърнахте към гражданите със „Скъпи разградчани!“, на 21 септември в интервю за БНТ казвате: „Има криза за вода заради CОVID-19. Хората започнаха масово да си мият ръцете все повече и повече.“

а сега каква сте на ГЕРБ и Бойко Борисов, а каква сте за българския парламент?! Явно вече не сте острието на ГЕРБ. Вие сте председател на парламента и като такава трябва да говорите и с хората, и с народните представители, и всяко Ваше изказване трябва да е премерено. Всяко, дори и тези вкъщи,

Цвета Караянчева.) Не, Вашата личност беше прожектирана на протестите с видеоматериал. По отношение на журналистите, за които вече стана дума, ще Ви цитирам и там. Тъй като те са в мазето, тъй като с това няма как да не показвате като председател на парламента отношението към медиите, можехте ли, госпожо Караянчева, да ги сложите на друго място? Можехте. Ваше ли е решението? Ваше е. Защо не го направите? Защо са в мазето? Но Ви цитирам за журналистите: „Сградата е голяма, движението на отделните потоци е строго регламентирано, тесен контакт може да има.“ Явно по тази логика лошите журналя – в мазата! Каните много пламенно президента от Ваши речи в парламента. И той дойде бе, госпожо Караянчева, той дойде! Ама премиера – криете. Него го скрихте и продължавате да го криете. Вие не разбрахте, че не представлявате институцията само докато сте в нея или в работно време. В останалото време имате държавни автомобили, държавна охрана, с които нижете бисерите си по народному, както сама казвате, а кой друг председател е бил институция в една част от деня и партиен оратор – в другата? Това, госпожо Караянчева, не е кризисен пиар, това е криза на самия пиар, криза е на парламента, криза е на неговия председател, криза е на държавността. И накрая има някакъв парадокс тук: говорим за председател на Народното събрание, но то си има цяло ръководство това Народно събрание. Днес искам Вашето освобождаване, а всъщност вижте с кои заместник-председатели управлявате. Единият, не пуска майки в парламента, другият ги обижда, а третият е просто осъден. Затова „Оставка!“ и освободете позицията. Реплики? Господин Марешки ще има реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Главен като изключим последните изхвърляния, които задължително трябва да се направят, когато някой се изказва, иначе доста добре се бяхте подготвили. За съжаление обаче, преди Вас се изказа Вашият другар Вигенин и той прати по дяволите всичко това, което Вие бяхте свършили, защото си призна каква е истината. Той каза: „Ако вземете оставката на Марешки, оставяме Караянчева.“ Тоест няма никакви принципи и всичко това, което Вие и другите говориха, отиде по дяволите. Той си призна всъщност каква е целта – натиск върху Караянчева, за да махнете Марешки. вярно!“) Опазил ме Бог, ако търся своята мъжественост, да се допитвам до Вигенин, но ако реша да стана жена, ще му се обадя задължително! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представител, колеги от БСП и от ДПС! На всеки в тази зала, а и извън нея, му е ясно, че днес не става дума за председателя на парламента. Става дума за нещо съвсем различно – за всевъзможни тактики и опити да се доберете до власт заедно, и не става дума за никакви Ваши законопроекти, които уж не са допуснати за разглеждане от председателя. Става дума за игра, чиято цел е една-единствена: да получите власт, и то не на избори, не с представяне на идеи, на програми, а с омаскаряване. В случая с Цвета Караянчева става дума точно за това – изкривяване на думи, позиции, поведение. В цялото това общо викане срещу госпожа Караянчева всъщност изчезват много важни факти, а именно, че тя е човек, който изпълнява – от първия си ден в Народното събрание и като народен представител, и като председател на парламента своите задължения безкористно, отговорно, честно за това, че често загърбва себе си и семейството си за общите цели и свършените задачи, с лице към хората и за достойнството на институцията. Колко от Вас, колеги вляво, можете да признаете това за себе си, или може би сте готови да платите цената на властта с достойнството на институцията Народно събрание? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) За съжаление, омаскаряването никак не е изчезнало от нашия политически живот, може би скоро няма да изчезне и наистина е много жалко. Казвам го с болка като председател на Комисията по образованието и науката, защото много често в тази зала ние говорим за кризи в училището, говорим за ценностната система на децата, опитваме се да променяме децата, но в същото време не си даваме сметка, подхвърляйки им неистини и зрелища, нашите пътища никога няма да се преплетат с техните и така още повече задълбочаваме кризата на ценностите. Правите отчаяни опити да запълните работния дневен ред на Народното събрание с политическа пушилка. Кой има полза от това, какво значимо и добро за хората направихме с този дебат днес? Политическото крещене и квалификациите срещу колеги не правят ничия работа смислена, нито пък Вас – смислена опозиция. Аз знам, че езикът на омразата се възприема изключително бързо знам, че сигурно ще намерите някой извън тази сграда, който да каже, че госпожа Караянчева си върши лошо работата. Но също така знам, че всеки един от нас и от Вас в тази зала знае, че тя работи така, както трябва – с всички и за всички. Това за мен е достатъчно, защото днес все по-малко хора работят и искат да работят, и все повече хора имат само желания и искания. Да, аз не мога да се съглася, че живеем в държава, в България на омаскаряването, а не в България на честта, и ако Вие, колеги от опозицията в българския парламент, не го разбирате, това е срамно за Вас и за институцията. Благодаря, госпожо Дамянова. Реплики? Не виждам. Господин Михайлов, отказвате ли се? Добре.

че в края на всички парламенти с едни и същи аргументи се искат оставките на председателите на парламента. Абсолютно вярна е Защо е така? Защото в края на всички парламенти мнозинствата стават леко арогантни – усещайки изпускането на властта, започват с нарушаване на процедури, с определено поведение в зала, определени законопроекти се спират, други се пускат по-напред, не се следва хронология, но да не говоря за всичко това. Затова се налага в края

Всеизвестна истина е, че демокрацията се осъществява през процедурите. Ако в българския парламент се нарушават процедурите, това изкривява законодателството. Ако законодателството е изкривено, се подлага на съмнение съществуването на цялата демокрация. Няма време да изброим в конкретика нарушаването на процедурите и понякога става на ръба на Правилника, а друг път става с грубо нарушаване на Правилника.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Цонев, Вие загатнахте за нарушения на процедурите, но все пак е хубаво да изброите кои процедури бяха нарушени и от мнозинството, и в частност от председателя. Може би да припомните на председателя Конституцията на Република България, според която народният представител е представител на цяла България. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Попов, за репликата. Да, в края на изказването си исках да кажа това – председателите на парламента точно в края на мандатите забравят, че са първи между равни, а е добре да го знаят, тъй като всички от тази трибуна го напомнят. Когато говорим за регионализма, който един председател на парламента би трябвало да се въздържа, защото представлява най-сериозната институция в парламентарната република, бих искал да кажа няколко думи за Кърджали, защото целият дебат се въртя около Кърджали. Няма да коментирам каква е ролята на госпожа Караянчева в Кърджали, с какво се занимава там и дали това е присъщо на председателя на Народното събрание. Но ще кажа на тези колеги, които изрекоха неверни неща по отношение на Кърджали, че единственото вярно нещо го чух от господин Рашидов, който каза, че Кърджали е страхотен град и че в Кърджали всичко е окей – много красив град, много добре уреден.

че мнозинствата в Общинския съвет са на ДПС – и в Кърджали, и във всички общини на Кърджалийска област. Последното невярно нещо, което казахте от тази трибуна, е, че е бил разбит бастионът на ДПС и за това е имала заслуга председателката на парламента. Уважаеми колеги, да Ви напомня: ДПС е имало пет от пет мандата, когато мандатите се изчисляваха по системата „Донт“. Ще Ви кажа: тези, които разбират от изборен процес, да направят сметка, че и сега ще има пет от пет, ако системата е „Донт“. Но системата беше сменена с активното участие на ДПС.

и това е напълно достатъчно, за да реализираме нашата политика. Благодарение на това, че се смени системата „Донт“, ДПС няма пет от пет, но за сметка на това има мандати в районите, които ние искаме да имаме, за да разширяваме нашето влияние, така че по-скромничко с мита за разбития бастион, защото по системата „Донт“ пак ще е пет от пет. Само че ние не искаме това, а смятаме, че е по-добре и за страната, и за Кърджали, и за всички нас да е така. Бастионът иначе си остава на ДПС! Благодаря господин Цонев. Госпожо Таскова, само да Ви предупредя – имате минута.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на всеки уважаващ себе си български гражданин – родолюбец, всеки български гражданин, който държи на българските институции, искам да Ви кажа, че в момента това, което се случва в тази зала в продължение на два часа, унижава България, защото принесохте някаква абсолютна простащина в българския парламент! Аз съм длъжна от името на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ да се разгранича от това поведение, да разгранича цялата ни партия, всичките ни симпатизанти и всеки един член на парламентарната ни група. Защо казвам всичко това? Вие знаете ли, че в момента училищата пламтят от ковид? Знаете ли, че в момента наистина ще има криза? Какъв проблем днес решихте бе, колеги? Преповтаряте от БСП и 50 минути слушахме всички

Принасяте някакъв страшен вирус в тази зала и карате всеки един от нас да върви наистина с наведена глава! Всичко, което правите, защото не знам Караянчева колко е сринала рейтинга на Народното събрание, но този дебат

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Моята реплика ще бъде много кратка.

моля в тази зала да не се насаждат вредни и панически за нацията твърдения. Такива думи, че училищата пламтят от ковид в центъра на българския парламент са абсолютно необосновани. Това създава много сериозни страхове в нацията. И Ви моля, госпожо Таскова, мерете си думите, недейте да говорите неща, които не отговарят на истината. Още генералният секретар, това го казахме вече в залата, предупреди, че прекъсването на образователния процес може да се превърне в образователна катастрофа. Така че не създавайте от трибуната на парламента подобни настроения, подобни внушения в българската нация. Благодаря Ви, господин

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Михайлов, благодаря, че забелязахте наистина съществените проблеми, които аз изложих в моето изказване. Само да Ви припомня, че на 19 февруари, когато аз първа поставих темата за ковид в българския парламент, Вие отново ми казахте, че дебатът е изключително професионален и не му е мястото в тази зала. Нямаше и месец по-късно всички единодушно гласувахме извънредно положение на България. В никакъв случай не искам с думите си да предизвикам какъвто и да било страх, каквато и да било паника, но смятам, че е моментът, в който трябва да говорим отново за тези неща, защото кризата явно предстои. И аз просто цитирах думите на Щаба, тъй като днес е четвъртък и той прави своите изказвания. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следващо изказване – госпожа Нинова. Уважаеми български граждани, ако някой от Вас е имал колебания дали това Народно събрание е изчерпано и трябва да си ходи, мисля, че днес вече е освободен от тези колебания и е абсолютно убеден, че в този състав с това мнозинство Четиридесет и четвъртото народно събрание е изчерпано и оставката на госпожа Караянчева вече не е достатъчна това да се промени. да се промени. След този дебат, който проведохме, вече е необходимо все по-категорично да заявим, че е спасително за България този парламент да бъде разпуснат веднага и да се проведат избори. Ето защо основите на държавността, принципът на върховенство на закона, който изисква законодателят да упражнява парламентарен контрол върху изпълнителната власт, беше сведен до предложение за среща в ресторант, където да се разговаря по въпросите, които Вас, уважаеми български граждани, Ви касаят. Дъно! Второ, унижаването на институцията български парламент с обидното и цинично изказване на господин Борисов за председателя на институцията парламент,

Господин Симеонов, ако ми позволите, само да припомня нещо, понеже стана дума и за това. Само да припомня, уважаеми народни представители, че отстраняването ми от тази трибуна преди няколко години, заради които си отиде господин Главчев, в момента е предмет на дело в Страсбург, което ще спечеля. Не заради себе си, а заради арогантното Ви отношение и опитите Ви постоянно да заглушавате гласа на опозицията.

Уважаеми български граждани, продължавам с това, че несгодите на цяла гилдия дейци на културата, на духовността, дейци на читалищата днес в дебата вместо да се обсъжда как да им се помогне в COVID-19 и за това, че нямат никакви ангажименти, беше сведено до дъното за спор за три килима трета употреба и как това било помогнало на културните дейци. Е, не Ви ли убеждава това, че това мнозинство с това равнище на политически разговор отдавна трябва да е в миналото? Беше отправена критика към БСП, че внасяйки тези мотиви, ние все се оправдаваме, все за нещо някой друг ни е виновен и сеем език на омразата. Уважаеми граждани за развитие на България, неслучайно махам „европейски“, и Европа ли Ви е виновна, че се оправдава, след като в последните документи, доклади и резолюции казва, че няма върховенство на закона, че има лошо качество на законодателството в българския парламента – това касае нас, че в резултат на това, че корупцията вече я залагате в законите, кръгове, близки до правителството, се облагодетелстват от европейските средства. ВЕЖДИ РАШИДОВ оправдание на Европа или е категорична оценка за равнището на работа на българския парламент? Уважаеми български граждани, вероятно сте си направили изводите от днешния дебат. Единственото, което можем да Ви обещаем, е, че това категорично ще се промени при мнозинство с БСП и групата на „БСП за България“. Сега искам да опровергая и няколко лъжи. Първо, госпожа Атанасова категорично излъга, че последното искане за изслушване на министър-председателя е било преди една година. Последното е от септември тази година. Има такива през февруари, април, юни, юли, септември и последното е във връзка с поредния договор за F-16. И на нито едно от тези изслушвания, които ние сме подписали, министър-председателят не дойде.

Това, че имаме общи позиции по някои въпроси, не може да скрие истината, уважаеми управляващи, която сме произнасяли от тази трибуна. Тези години ни управляваше нова тройна коалиция – официално ГЕРБ и „Обединени патриоти“, но неофициално ГЕРБ, „Обединени патриоти“ и ДПС. И ако се опитвате в края на мандата си да опровергаете това, няма как да се случи. И сега ще кажа няколко думи за всички – хайде по-мека дума – критики, да кажем, които отправихте към мен лично. Разбирам фиксацията Ви в мен, броих до двадесет и няколко пъти произнасяне на името ми, но не взех лично обяснение, за да го кажа сега. Разбирам фиксацията Ви в мен, но няма как да приема няколко неща. Първо, наистина човек, осъден на четири години затвор, да ми дава оценки. И второ, да Ви призова, уважаеми депутати, когато правите внушения или лъжете по отношение на председателя на БСП, да бъдете смели да го кажете директно. Не да цитирате някой, че казал, че съм „госпожа Лъжа“, защото за това твърдение осъдих Бойко Борисов. Осъдих го! И ми дължи разноски. Така че, когато кажете „госпожа Лъжа“, застанете с името си и го кажете, за да сте следващия, когото ще осъдя. По отношение на СДС – същото, имам осъдително решение срещу премиера Борисов за поредната лъжа за нещо общо между мен и СДС. Като го говорите тук, искам директно да ме назовете, за да се срещнем в съда. Същото се отнася и за „Техноимпекс“. Четири проверки и всичките с едно заключение. (Реплики от ГЕРБ.) Когато говорите за „Техноимпекс“, не правете намеци за криминална приватизация. Елате и кажете директно:

Не съм казвала нито дума за прекия избор на БСП в тази зала. Безспорно това е принос в политическата ситуация в България, защото прекият избор е силата на пряката демокрация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Благодаря, че все пак завършихте. Реплики? Няма. Господин Гърневски, имате думата за изказване.

Заповядайте, господин Гърневски. Не се смущавайте от това, че колегите от БСП напускат залата. Аз знам, че и без тях можете да говорите.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедура по лично обяснение. Използвам случая, че вземам думата, за да апелирам да обръщате поглед и към средната част на залата. В продължение на минута вдигах ръка и правех знак, че искам лично обяснение на изказването на госпожа Нинова. Тъй като бях посочена поименно, бих искала да уверя госпожа Нинова, че формите на парламентарен контрол, съгласно нашия правилник, са задаване на писмен и устен въпрос и питания. Така е посочено и в мотивите на проекта на решение на колегите от БСП. Не съм твърдяла, че госпожа Нинова не е желаела да изслуша господин Борисов в парламента. Освен това държа да отбележа и че темата за това как, кога и при какви условия е приватизирано „Техноимпекс“, е разисквана още през 2001 г. в една книга, издадена от Висшия съвет на БСП. И правилно тук беше цитирана извадка от тази книга. Та, ако госпожа Нинова желае да съди някого, то вероятно трябва да започне с партийните си другари, било то и бивши. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Христов, преди малко тук беше изречена една много грозна и опашата лъжа. Няма да се крия зад термина „невярност“, ще кажа конкретно: лъжа. Ще Ви помоля, когато някой хвърля такива лъжи, да го прекъсвате, да го порицавате и да му казвате, че лъже. Госпожа Нинова каза, че е била избрана от 80% от българските граждани. Може много да ѝ се иска на госпожа Нинова да бъде избрана от 80% от българските граждани, но това никога няма да ѝ се случи. Тя е избрана от някакви проценти, от членовете на БСП. Това е една много грозна лъжа. грозна лъжа. Определено нейно изказване явно става рецидив вече. Защото аз преди това не цитирах мое изказване, а цитирах госпожа Дърева, цитирах господин Червеняков. Сега цитирам себе си. Казвам го от собствено име, че аз срещу тази лъжа, опашата лъжа няма как да не се противопоставя. (Шум и Това е да бъде прекъсван, когато някой лъже безпардонно от тази трибуна. Използва трибуната за личен пиар и да сее лъжи в държавата, да бъде прекъсван. Имайте предвид, господин Председател. Благодаря. По начина на водене, господин Рашидов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, по начина на водене, много Ви моля, когато БСП иска оставка и предизвиква такъв срамен дебат, да не ги пускате да излизат от залата. Разбирам страховете им, защото когато президентът каже: „Мутри – вън!“, те излизат от залата. Когато Гърневски идва към залата, пак излизат от залата. Объркан съм. Не знам на кого се подчиняват – на Радев или от страх от Гърневски? Много моля да дойдат да си правят дебата тук. Човешки съдби не се решават тук – иди ми, дойди

имаше преди мен две изказвания по начина на водене, реших, че все пак трябва да обърна внимание върху това, че нашето Народно събрание, както и всяко Народно събрание, се ръководи от Правилник, който беше много грубо нарушен при изказването на госпожа Нинова. Опитах се да я върна към точката от дневния ред, която разглеждаме, с вносител госпожа Нинова и група народни представители, със съответните мотиви, аргументации – основателни или неоснователни. Това трябваше тук да се изясни и обсъди, а ние изслушахме едно дълго изказване, в което се правеше коментар и анализ на предните изказвания до момента, без да има то някаква връзка с точката от дневния ред. При положение че можеше да бъде поискано изказване от името на парламентарната група на БСП, извън обсъждания дневен ред, или така наречените декларации. По този начин да се изрази отношението на парламентарната група на БСП и лично на госпожа Нинова към изказвания. Това не беше направено. Правилникът беше нарушен. При опита ми да върна обсъжданията и дебатите към точката от дневния ред, за съжаление, Вие се върнахте. Моята претенция към Вас е – не се връщайте толкова бързо, като ме оставите да водя. Благодаря Ви, господин Симеонов. Не преживявайте толкова неуспеха си, че не сте успели да спрете госпожа Нинова, аз също не успях да я спра и тя наруши Правилника,

Уважаеми господин Председател, Вие многократно нарушавате Правилника с подмятания, със забележки, докато народните представители говорят от тази трибуна. Моля Ви, замълчете си, не се обаждайте и не пречете, когато народните представители говорят. Още повече да слушаме Вашите размишления, които по никакъв начин не допринасят за диалога в залата. Затова влезте си във функциите и изпълнявайте стриктно Правилника на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Вашите усилия ще бъдат оценени от когото трябва. Заповядайте, господин Хамид.

Благодаря, господин Председател. Сигурно ще се изненадате, но моята процедура не е по начина на водене, а от името на парламентарната група По начина на водене го обявихте, но има изказвания – все още не сме завършили.

Господин Гърневски, елате тук. Господин Хамид, прекъснах едно изказване. Ще ми простите, но ще позволя на господин Гърневски да се изкаже.